i gospodo zastupnici nastavljamo sa sjednicom i raspravom o - Konačnom prijedlogu Zakona o rudarstvu, hitni postupak, P.Z.E. broj 344

razvoj i obnovu i prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je podnijela amandmane koji sukladno članku 169. Poslovnika postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Državna tajnica Tamara Obradović Mazal će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem gospodinu potpredsjedniku. Uvaženi dame i gospodo saborski zastupnici. Evo prije nešto manje od godinu dana imali smo prigodu u prvom čitanju raspravljati o Zakonu o rudarstvu. U međuvremenu je donesen Zakon o koncesijama stoga smo naravno novom zakonskom okviru imali i dužnost i potrebu dalje doraditi ovaj konačni prijedlog zakona kako bi se i natječaj za rudarsku koncesiju mogli prilagoditi Zakonu o koncesijama. Međutim dopustite mi samo da se podsjetim te rasprave od prošle godine i da ukažem na činjenicu da nam je i ta rasprava koja se vodila, koja je bila izuzetno kvalitetna i na odborima i na plenumu uvelike pridonijela boljoj konturi i još boljem zakonu evo u ovom obliku konačnog prijedloga zakona, te ja ovom prigodom zahvaljujem na tom doprinosu. Iz istih razloga kao i prošle godine, predlažemo novi Zakon o rudarstvu. Naime, u kontekstu poglavlja 15. – Energetika i s obzirom da je ocijenjeno kako u Republici Hrvatskoj ovo područje nije usklađeno u dijelu koji se odnosi na istraživanje i na eksploataciju ugljikovodika. Mislim naravno na naftu i prirodni plin u okviru poglavlja 15. i kao mjerilo za zatvaranje pregovora o ovom poglavlju dužni smo provesti usklađivanje konkretno sa Direktivom broj 22 iz '94. godine, a koja se odnosi na uvjete za davanje i korištenja odobrenja za istraživanje i za eksploataciju ugljikovodika, odnosno nafte i plina. A isti uvjeti iz direktive primijenjeni su i na ostale vrste mineralnih sirovina. Govoreći o mineralnim sirovinama kao i prošle godine predlažemo jednu promjenu u podjeli samih mineralnih sirovina koja je prilagođena naravno specifičnostima i potrebama Republike Hrvatske. temelji naravno na prisutnosti pojedinih sirovina na lokalitetu područja Republike Hrvatske, što je podsjećam obrađeno i u Strategiji gospodarenja mineralnim sirovinama, a koju smo usvojili prošle godine, točnije 17. srpnja. Tako da evo nova podjela glasi energetske mineralne sirovine, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, mineralne sirovine kovina i arhitektonsko građevni kamen. Također, intervenirali smo u dio koji se odnosi na odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina, gdje je zajednički nazivnik i osnovna pravna premisa da se zapravo temeljem javnog natječaja daje odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina. Dakle, nakon provedbe javnog natječaja. Do sada smo imali isključivo praksu da se takva koncesija, odnosno odobrenje daje temeljem zahtjeva zainteresiranog rudarskog subjekta. Uvodimo i novu obvezu u kontekstu našeg budućeg članstva u Europskoj uniji, a to je da se od najmanje 90 dana prije krajnjeg roka za podnošenje prijava, javni natječaj objavljuje u službenom listu Europske zajednice. Ova norma, ovo pravilo stupit će na snagu kada Hrvatska uđe u Europsku uniju, čime će se naravno aktivirati i taj prekogranični element i mogućnost javljanja na natječaj za dobivanje rudarske koncesije. Također ono što uvodimo kao novelu je plaćanje naknade za istraživanje mineralnih sirovina u iznosu i na način kako je to određeno određeno u samom odobrenju za istraživanje. Ta novčana naknada koja se plaća za istraživanje ože biti određena kao stalan, iznos ili može biti određena u varijabilnom iznosu. Naravno ovisno o posebnostima pojedine vrste istraživanja za koju se dozvola dobiva. Primjerice, ona će ovisiti i o vrsti, i o obujmu i koštanju samih istražnih radova. Tako recimo ugljikovodike je moguće istraživati bušenjem dubokih bušotina, arhitektonsko građevni kamen se istražuje isključivo bušenjem bušotine na samoj jezgri. Prema tome, o tim specifičnostima i o načinu i vrsti i intenzitetu i o samoj tehničkoj specifikaciji radova koji se izvode, ovisit će i buduća u fiksnom, odnosno varijabilnom iznosu što će potencijalnim tražiteljima, odnosno onima koji će dobiti na kraju dozvolu za obavljanje radova, biti jasno naznačeno unaprijed u odobrenju za istraživanje. Također razrađujemo i dio koji se odnosi na odobrenje za eksploatacijsko polje mineralnih sirovina i dodjelu koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina. Da tu također imamo normu od 90-to dnevnom razdoblju prije krajnjeg za podnošenja prijave objave u službenom listu Europske zajednice koja će se aktivirati ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. A ono što uređujemo u dijelu koji se odnosi na odobrenje, jest naravno koncesija i odobrenje temeljem provedenog javnog natječaja. Ponovno podsjećam, važećim pravnim režimom takva koncesija dobivala se temeljem zainteresiranog rudarskog gospodarskog subjekta. I u ovom dijelu koji se odnosi na eksploataciju mineralnih sirovina, također se mijenjaju odredbe koje se tiču samih naknada. Kao što znate temeljem postojećeg rudarskog pravnog pravnog režima, iznos naknada bio je i još uvijek 2,6% od ukupnog prihoda koji je ostvaren prodajom mineralne sirovine na eksploatacijskom polju. Ono što sada predlažemo jest plaćanje novčane naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu i na način kako će to biti uređeno samim ugovorom o koncesiji. Kao i u prethodnom primjeru novčana naknada će biti ili jednaki iznos ili varijabilni iznos, ponovo ovisno o samim tehničkim posebnostima pojedine vrste koncesija. Naknada za koncesiju bit će prihod državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave a omjer raspodjele prihoda od naknada za koncesije bit će detaljno razrađena podzakonskim aktom kojeg će donijeti vlada Republike Hrvatske. vlada Republike Hrvatske. Postavljat će se možda pitanje o mogućnosti jednakog iznosa raspodjele in favorem državnog proračuna i pojedinih pojedinih proračuna jedinica lokalne samouprave. Naravno, to ćemo dodatno obrazložiti ukoliko će se pojaviti potreba u raspravi ali u ovom trenutku evo držimo da ovisno ovisno o posebnostima i ovisno i o načinu eksploatacije, samo i mogućnosti i plasmana i same primjene da ovaj omjer zahtijeva malo detaljnije uređenje kroz konkretan podzakonski akt. Od ostalih bitnih prijedloga koje uvodimo ovim zakonom svakako bih željela istaknuti nešto što do sada nismo imali a i nešto što potičemo na osnivanje. S jedne strane, radi se o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina za kojeg bi u ime Vlade Republike Hrvatske bilo nadležno Ministarstvo gospodarstva kao i Hrvatski geološki institut. Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina bio bi dostupan svima a naravno u svojoj srži bit će umrežen i sa katastrom istražnih prostora eksploatacijskih polja mineralnih sirovina koji se već duže vrijeme vodi u Ministarstvu gospodarstva. Također određujemo postupanje sa mineralnim sirovinama koje se otkopavaju prilikom građenja građevina a koje se grade sukladno posebnim propisima o gradnji i prošle godine smo dosta intenzivno raspravljali upravo situacije i okolnosti kada se zlorabi, kada privatni investitor zlorabi sirovine koje otkopa prilikom građenja građevine a zapravo i dalje ju koristi ili za gradnju te iste građevine ili možebitno prodaje dalje. To je izvor dosta velikih problema, velikih financijskih gubitaka i vjerujemo da ćemo upravo ovim prijedlogom zakona regulirati to dosta bolno područje koje se i u našoj posljednjoj, zadnjoj raspravi od prošle godine detektiralo kao veliki problem. U tom kontekstu smo propisali i strože mjere ali i strože kaznene odredbe kako bismo suzbili nelegalnu eksploataciju mineralnih sirovina u koju je naravno uključeno i oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi koja se ostvaruje nelegalnom eksploatacijom, otkopom mineralnih sirovina ukoliko se ne radi o primarnoj aktivnosti nego naravno sekundarnom rezultatu takvog jednog kopanja za potrebe gradnje. Ta tržna vrijednost nelegalno otkopane odnosno izvađene mineralne sirovine ne smije biti manja od vrijednosti mineralne sirovine koja je utvrđena na temelju tehno-ekonomske ocjene iz elaborata o rezervama za predmetnu mineralnu sirovinu. Tako na primjer, ako gledamo ovisno o mikro lokaciji o kojoj govori, odnosno o mikrolokaciji eksploatacijskog polja i kvalitete mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala iznos bi se kretao od 25 do 30 kuna po kubnom metru a za arhitektonsko građevni kamen od tisuću 500 do 2 tisuće kuna po kubnom metru, Druga novela koju bismo predložili odnosno čime stvaramo poticaj za buduće institucionalne korake jest nastojanje da se utemelji hrvatska komora inžinjera rudarstva, geologije i naftnog rudarstva kako bi se i promaknula sama struka i zaštitila struka, i isto tako zaštitili i zastupali interesi gospodarenja mineralnim sirovinama. Ono na što potičemo ovim zakonom nakon amandmana u prijelaznim i završnim odredbama je upravo osnivanje takve jedne strukovne institucije kao što bi bila hrvatska komora inžinjera kao što je Hrvatska komora građevinara, geodeta i slično. U segmentu daljnjeg pojašnjenja same ponude za dobivanje koncesije Vlada je uložila i svoj amandman i pojavila se potreba da se možda malo detaljnije uredi dio koji se odnosi na ponudu za dobivanje koncesije te smo bili slobodni svojim amandmanom u daljnjim fazama poboljšati ovaj Konačni prijedlog Zakona o rudarstvu. Na kraju, dopustite mi da se zahvalim na pažnji. Isto tako da zahvalim svim odborima koji su proveli raspravu ovog konačnog prijedloga zakona, kao i amandmanima već na prvi pogled ti ti amandmani će itekako utjecati na još veću kvalitetu, jasnoću, transparentnost i sljedivost postupaka samog Zakona o rudarstvu. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik DRagutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Moram ispraviti navod poštovane gospođe državne tajnice koja je rekla da smo malo nešto prije manje od godinu dana u SAboru imali prvo čitanje Zakona o rudarstvu. To nije točno. 9. srpnja prošle godine, to je bila 5. sjednica Sabor je imao prvo čitanje Rudarskog zakona a s obzirom da je prošlo šest mjeseci nakon prvog čitanja Vlada u drugo čitanje nije poslala novi ili Konačni prijedlog Rudarskog zakona a sada je došao Zakon o rudarstvu. Ne može se nazvati ono prvo čitanje ovog istog zakona. Naime, dali ste mi dosta posla jer im je materija zakona bila jako dobro u memoriji pamćenja što bi rekao potpredsjednik Šeks pa sam išao ustanoviti odakle to pamtim.

egzemplarnim primjerom na očinogledni način.